Уважаеми колеги, гласувахме членовете на Комисията. Сега преминаваме към гласуване на направените номинации за председател. Първата номинация е на Иван Манев. Гласуваме номинацията на Иван Манев за председател на Временната комисия.

Гласуваме номинацията на Иван Манев за председател на Временната комисия.

Преминаваме към гласуване на номинацията на Станислав Анастасов за председател на Временната комисия. Режим на гласуване.

на „Промяната“ по отношение на избора дори на председател на Временна комисия. Господин Председател, груба грешка е да обявите за избран председател някой, който не е събрал необходимото мнозинство подкрепа в пленарната зала. Поради тази причина предлагам да анулирате, ако така мога да нарека избора, който обявихте, защото той не отговаря нито на Правилника, нито на Конституцията, и да има възможност парламентарните групи да направят нови номинации. Смятам, че това е най-разумно, смятам, че ще спаси отчасти авторитета на пленарната зала и Вашия личен, господин Председател, защото необмислени и необосновани подобни решения са поредна демонстрация, първо, на нелегитимност на вземане на решения на мнозинството, което очевидно се демонстрира, и второ, възможност за оспорване изобщо на работата на тази комисия. Правя процедурно предложение да анулирате избора на господин Манев и да дадете възможност на парламентарните групи да излъчат други номинации за председател на тази комисия. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Господин Председател, Вие се произнесохте точно в стила на „Продължаваме Промяната“, както се работи от избирането на правителството. Аз имам едно процедурно предложение – Вашето произнасяне не съответства на Правилника. Аз ще направя друго предложение – да изберем почетен председател на тази комисия в лицето на Христо Иванов. Ние бяхме обвинявани вчера, че саботираме съдебна реформа, конституционна реформа, КПКОНПИ и така нататък. Това е човекът, който ще доведе нещата докрай и ще бъдат установени всички факти и обстоятелства,

Благодаря Ви, господин Председател. Господин Председател, чл. 64, ал. 1 от Правилника е категоричен – предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите народни представители, освен ако в Конституцията е предвидено друго. Може ли да обявите: за първия кандидат колко са гласували и колко има за, има ли 50 плюс 1, за втория колко гласуваха и има ли 50 плюс 1? Тогава вече, ако и за двамата е имало, може да изберете между един от двамата, постигнали 50 плюс 1 от гласувалите, няма как да обявите единия – който и да е, защото така сте решили! Тоест никой от двамата не е събрал необходимите гласове – 50 плюс 1 от гласувалите. Кое е толкова сложно? (Ръкопляскания от

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Председател, може би от началото на Народното събрание винаги сме казвали, че Вие сте един от малкото достойни хора в „Продължаваме Промяната“, но както казва българският народ: „Никога не е късно да станеш за резил.“ Днес беше денят, когато Вие станахте за резил и сега ще Ви кажа защо. Около пет минути търсихте в Правилника текст, с който да ни убедите, че това изнасилване на Конституцията и Правилника, което току-що направихте, трябва да бъде възприето от обществеността. Не, господин Председател! И вчера видях как стояхте и гледахте надолу при всичките лъжи и глупости, които бяха изречени на пресконференцията. Престанете повече да носите този срам на Вашите плещи, защото в историята на Народното събрание остават всичките глупости или неща, които прави председателят на този парламент! Пак да го повторя – изтеглете това решение, защото то е срам за българския парламент, то е срам за българския парламентаризъм – нещо, което Вие обещахте да връщате и излъгахте, че ще връщате, и ето затова станахте за резил! благодаря Ви, Професоре. Както казах, давам кратка почивка, в която ще помисля. За процедура ли, господин Чолаков? Добре,

Господин Председател, уважаеми колеги! Вижте колко интересно се получава. Прави ли Ви впечатление, Вие разбирате ли, че оттук нататък този парламент, ако иска да оцелее още няколко дни, ще се управлява с консенсус?! Наясно ли сте, в смисъл виждате ли го? Ще изберем консенсусна кандидатура за председател. Няма вече да има доминация, защото няма мнозинство. Няма! Няма да назначите шеф на КПКОНПИ